текстът да се измени на: „Временната комисия се избира за срок от един месец.“ Благодаря. Няма реплики. Други изказвания?

Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги! Темата е от изключително значение. Никога не е късно, нито рано, тази тема да бъде обсъждана тук. Да, изборите минаха, който е доволен – доволен, който не е доволен – също така, но определено ние ще подкрепим създаването на тази комисия. Какъв ще бъде нейният формат, какъв ще бъде обхватът на нейната работа, естествено, е работа на мнозинството в тази зала да го определи. Ще започна оттам, тъй като мои колеги преди малко изразиха съмнения относно изборния резултат, аз също изразявам подобни. Даже в лично мое качество мога да кажа и съм почти убеден, че рано или късно ще дойде моментът, когато тези машини ще останат в историята. Кога? Ще видим. Това е, разбира се, само предположение, хипотеза. Защо не сме обжалвали изборите? Защото ГЕРБ е партия, която милее за държавата си. (Смях от Промяната“.) Не знам кое Ви е смешно, но Вие чували ли сте, само си представете какъв ще бъде ефектът, ако примерно се касират избори в една демократична държава – член на Европейския съюз, какъв ще бъде отзвукът в цял свят? Вие давате ли си сметка за това нещо или не? Или сега на гребена на позитивизма на този сговор, който успяхте да направите, сте много щастливи и доволни от себе си? Затова, че седем-осем месеца разигравахте хората, за да напаснете резултата, който Ви трябваше ли? Сега сте доволни, заради това ли? Защото точно това направихте. И наистина давайте си сметка, наистина какъв би бил ефектът, ако една демократична държава касира своите избори. Това ще е унижение. Особено ако си отговорен гражданин на тази държава, никой не иска това да бъде факт. Но това не означава, че ние не трябва да се занимаваме с този въпрос. И да, сега е моментът – не преди избори, не както направихте Вие. Не както направихте това, това, в което всъщност обвинявахте предишните години, че са се променяли избирателните правила точно преди, в навечерието всъщност на изборите. Ама Вие точно това направихте по най-грубия начин. Или и това го забравихте? Много угодно! Става въпрос за честността на машините. Колеги, как е възможно, изключвайки хипотезата дали или не честността на вота е защитена с тези машини, тайната на вота също, защото мога да Ви дам и примери как тайната на вота много лесно може да бъде проверена с използването на тези машини, но няма да влизам в тази тема – това би трябвало да го прави комисията, която ще се занимава с тези въпроси. Колеги, Вие давате ли си друг аспект на това, което се случи през тези месеци? От април месец, сега няма да цитирам точни данни, но над 50% беше избирателната активност – 50% и нещо. На следващите избори юли месец тя отиде на 42%. На последните избори тя отиде на 34%. И знаете ли защо е над 30%? Защото всъщност сумарно от хората, използвали хартия в по-малките секции, и тези хора, които са гласували по задължение с машини, всъщност процентът се качва от тези хора, които са гласували с хартия, а не с машина, и това може много лесно да го установите – погледнете, четете. Това не Ви ли буди някакво съмнение,

Ние така или иначе признаваме резултатите, макар че имаме своите съмнения. Може ли да ми кажете и един друг много интересен факт? Нека да си припомним

два дена или три дена? Ми то е смехотворно. Това също не поражда ли някакви съмнения във Вас? Не искате ли Вие като народни представители да поставим тези въпроси на отговорните институции? Не е само Централната избирателна комисия, има и други органи. Но най-фрапиращото, което днес чух в някои изказвания, беше всъщност може би основата на това, което направихте. Вие, колеги, не разбирате май същността на това да си партия и да спечелиш доверието на хората. Вие разбирате политиката през последните месеци как да уязвите една политическа партия, как да я сринете – това е. Не заради нещо друго, заради това харесвате господин Бойко Рашков. Никой не си е позволявал такова поведение и такова грубо вмешателство за всичките години, поне аз, което си спомням, в моя съзнателен живот. Не сме имали възможност ние да го направим

но ще дойде моментът, когато Вие няма да бъдете доволни! Точно така. Затова в момента толкова много приветствате – невероятно, как сте сринали ГЕРБ. Поне, ако си го мислите, господин Ананиев, понеже Вие изразихте това становище, поне не го казвайте на глас. Това не е смисълът на политиката. Смисълът на политиката е да спечелиш доверие, а не да сринеш другия. Това е истината – и много скоро ще го разберете! Приключвам с това, че наистина, ако проявите все пак някакъв разум, някакъв морал – хубаво е да се създаде тази комисия. Колегите от ВЪЗРАЖДАНЕ са си направили труда да я предложат. Никога, както казах и в началото, не е излишно да се обсъжда тази тема. Ще дойдат следващите избори и ние трябва да излезем пред обществото и да се опитаме да минимизираме щетите. Да, машините може би да имат своя позитив. Съгласен съм с колегата Зарков преди малко, да, недействителните бюлетини – това до голяма степен решава този въпрос, но не решава много други въпроси. Вие сте една от партиите, господин Зарков, която най-много пострада всъщност от въвеждането на тези машини, и аз мисля, че дори да не го признаете на тази трибуна, аз знам, че Вие знаете, че е така, убедени сте в това нещо. Няма как да делим хората на аналогови, на хора с висок такъв статус на образование. Не може. Това ни е обществото, ние трябва да се съобразим с тях, с цялото общество, с неговите потребности, с неговите възможности. Неслучайно ГЕРБ предложи всъщност най-малкото, което беше, може и за някакъв кратък период, но да продължи възможността хората да избират да гласуват дали на хартия, или с машина. Не е случайно. Не е случайно. Но да обиждате хората и да казвате, че всички тези… Сега излиза, че 15% надолу избирателната активност от април са купен вот! Ама купеният вот, колеги, не е в избирателната секция и Вие много добре го знаете, особено пък хората, които… Хайде колегите от „Продължаваме Промяната“ – повечето от тях не са се занимавали с с политическа дейност доскоро. Само че ние правим с много от Вас, колеги, избори от много години. И Вие много добре знаете, че ако се прави нещо с контролиран и купен вот, той не е в избирателната секция – там е начин на гласуване. Но самият факт, че Вие не отразявате дори, че никъде в Европа това го няма, а пък ние сме най-умните, това малко като с коронавируса – ние сме все най-умните, все да сме различни само че хората неслучайно са го направили и както казах в началото, ще дойде моментът, когато ще поставим под съмнение изобщо дали тези машини да отидат в складовете, което ще е тъжно. Благодаря Ви.

Ви, господин Председател. Господин Ненков, призовавам групата на ГЕРБ да заемете ясна позиция признавате или не признавате изборите, защото преди малко господин Петър Николов каза, че не признавате изборите, а господин Ненков сега каза точно обратното? Каква Ви е позицията? Заявете я, даже добре би било да излезете с декларация по този въпрос. Но искам и на нещо друго важно да обърна внимание. Никой от „Демократична България“ не дели хората на аналогови и каквито и да било други. Но явно Вие в ръководството на ГЕРБ сте аналогови хора, след като сте срещу машинното гласуване. Като искате промяна на Изборния кодекс, внесете законопроект, а не да се занимаваме с някаква измислена комисия. И не на последно място, искам да посоча това, защото е важно обстоятелство – има някаква синергия между Вас и ВЪЗРАЖДАНЕ по темата, като гледам. Благодаря Ви.

радвам се, че признахте, че сте експерти в купуването на гласове и знаете как става. Радвам се, че беше заявено от тази трибуна. Също така ми е много интересно как може да говорите за доверие, като доверието в Четиридесет и четвъртото народно събрание беше 8%. Вие превърнахте думата „народен представител“ и „политик“ в мръсна дума след пълен мандат на управление на ГЕРБ и Патриотите. Няма как да говорите за доверие! Ние се надяваме да върнем доверието на гражданите в правенето на политика. Относно аналоговите хора да, има едни аналогови хора, които не предпочитат парите им да бъдат в банкови сметки, а със сакове да се изваждат по аналогов път, и експертизата там също е много голяма. Заявихте много ясно много пъти от трибуната, че Бойко Рашков не го харесвате, а той си върши работата. Той е МВР министър и работата му е да спира корпоративния и купения вот. Това е неговата работа и затова и не го харесвате – вижда се какво се върши, надяваме се утре, като го изслушаме, да чуем още допълнителни неща какво се е случвало на изборите. Но замислете се като млад политик и доверието, пак Ви връщам на това, с което се обърнахте към мен, всъщност какво се прави от Вас като парламентарна група за връщането на това доверие, защото днес, като Ви слушам от трибуната, едно ми е умилително такова, викам: „Малиййй, тези хора какви са!?“ Благодаря.

Уважаеми господин Председател, дами и господа народни представители! Уважаеми господин Ненков, впрочем, първо, мисля, че някои хора трябва да си сменят вече плейлиста и да спрат да слушат Wosh MC. Колкото до възможността за възстановяване на рейтинга на парламента – да не се окаже, че след време ще лежат от вътрешната страна на парламента, защото ги е страх да излязат. Но Вие трябваше да започнете с данни. Данни, които са официални от Централната избирателна комисия, и то е за разликата в гласуването с машини и в гласуването с хартия. На изборите на 14 юли, според ЦИК, в машинните секции активността е 38%. В тези с хартия – 55%. А за разлика от това в последните избори на 14 юли, по данни на „Отворен парламент“, активността в хартиените секции е 51,85%, а забележете, в машинното гласуване в секциите тя е дори с 3% по-малка, вече 35%. Тоест очевидно има някъде някакъв проблем, щом пада дори активността в машинните секции, така че наистина трябва да се направи един по-сериозен анализ въобще как да се възстанови не толкова дори и доверието, но да се възстанови и прозрачността в самия процес, така че наистина да не се повтарят грешките от миналото, но да видим

Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги, темата за доверието е много чувствителна. Трябва да бъде така. Ето Ви един пример от днес – Вие отхвърлихте възможността днес да се обсъди всъщност Проект за решение за компенсация на бизнеса предвид високите цени на електроенергията. Това според Вас, ако го бяхме приели, дали щяхме да изкараме някакъв позитив тук като народни представители без значение коя политическа група го е приела. Това щеше да е добър сигнал към бизнеса. Така се прави доверие. Ама с такива клишета за чували… А бе, колеги, я слезте на земята! Вие сте управляващи. Докога мислите, че това с 12-те години, като няма какво да кажете, ще го говорите? Хайде стига вече! Хайде почнете да си носите отговорността и да управлявате. Темата с изборите е изключително важна и тя сега трябва да бъде разисквана, а не когато Ви е удобно! Сега! Сега! (Реплика от

не са ги признали. Защо? Какво пречи на тези машини във Венецуела? Ми те са същите. Те са същите, господин Атанасов. И Вие сега ми говорите за ВЪЗРАЖДАНЕ. Колегите от ВЪЗРАЖДАНЕ не съм останал с впечатление от техните изказвания, че таят голяма любов към ГЕРБ. От сутринта няколко изказвания бяха в голяма степен и срещу нас. Това е тяхно право. Ама каква синергия? Просто ние намираме, че е разумно тази комисия да бъде създадена, да не се прехвърли топката сега на Правна комисия, след три месеца, след два месеца… Между другото, ако бяхте гласували днес, ако Председателят беше подложил на гласуване предложението на Делян Добрев и колегите народни представители за този проект за решение за търсене на компенсация на бизнесите и го бяхте отхвърлили, по новия Правилник това можеше да се внесе след месец. Аз мисля, че след месец е много подходящо. Мисля, че бизнесът много ще се зарадва. Най-рано след един месец да внесем едно такова предложение. Дотогава, който оцелял – оцелял! Ето така се качва доверие, когато правиш правилните неща. Но изборите. Вие не отчитате един важен факт – много хора не вярват на тези машини. Много хора, независимо от коя политическа сила са.

Благодаря Ви. Ще Ви отговоря, господин Атанасов, по следния начин. Всъщност господин Ненков го каза. Ние от Коалицията „ГЕРБ-СДС“ признаваме тези избори по една причина – защото обичаме страната си и не искаме да рушим нейната репутация пред света, но ние знаем, че на тези избори имаше гигантски, огромни и тежки злоупотреби. Ние знаем, че през последните 30 години е имало много пъти практика политическа партия в навечерието на избори да смени изборното законодателство, така че да си го нагласи в своя полза. Но никога през тези 30 години – това се е правило винаги лицемерно с някакви други аргументи, никога не са излизали партиите в прав текст, за да кажат: „Ние сменяме закона, така че да ударим нашия политически опонент.“ Това не се е случвало никога. ДБ) вече сте такава политическа сила. Научете го! Вие сте политическа сила, която злоупотреби с изборното законодателство. Вие сте политическа сила, която си затвори очите за тежки злоупотреби в изборния процес.

Уважаеми господин Председател, процедура по начина на водене. Няколко пъти колеги, които се изказваха, плашат народните представители. между другото, много интересна синергия, пак ще повторя, между ГЕРБ и ВЪЗРАЖДАНЕ. Едните щели да влизат в парламента, другите нямало да можем да излезем от парламента. Едни хора ще влизат, ще излизат в този парламент. Моля, вземете някакво отношение, защото,

Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми колеги, мисля, че дебатът трябва да се върне малко по Проекта за решение, а той е за Временна комисия, която да установи всички факти и обстоятелства относно машинното гласуване. Ако тук звучаха какви ли не послания за това кой е носител на демократични ценности, кой признава изборите или не и как те са се провеждали през годините, очевидно ясно е за всички, че проведените неколкократно избори през тази година доведоха до феномен – изключително ниска избирателна активност. Това отрича ли го някой от която и да е от политическите сили? Не. Друг безспорен факт беше приетият за една нощ Изборен кодекс, който конструира Централната избирателна комисия по начина, по който функционира и в момента, и то с гласовете на мнозинството в 45-ото народно събрание, в което участваха партиите на протеста, така наречени. Безспорен факт! Безспорен факт, че хората, българските граждани, се притесняват в определена част от ползването на машини и в изборите на 4 април, и в изборите последователно юли и съответно ноември. Това никой, смятам, че не го отрича. Още един безспорен факт обаче има, колеги, на който, надявам се, ако до този момент не сте обърнали внимание, да го направите след моето изказване. Този безспорен факт е, че за фактите, обстоятелствата и проблемите с машините се говори не само днес в пленарната зала или когато се гласуваше Изборният кодекс, а и по време на заседанията на Централната избирателна комисия. И така, уважаеми дами и господа, Централната избирателна комисия неколкократно обсъжда въпроса с доклад и съответно с проект за решение по отношение на несъответствията между машинния вот и съответното и съответното отразяване в протоколите, несъответствията по отношение на резултатите на самите машини и взема решение как да процедира. Така например два пъти Централната избирателна комисия с докладчик господин Войнов, който е излъчен от парламентарната група на Българската социалистическа партия, представя доклад за неизпълнение на задълженията по договора със „Сиела Норма“, тоест в доклада подробно се описва изпълнението на договора на „Сиела Норма“ и съответно несъответствията, които Централната избирателна комисия и „Сиела Норма“ установяват по отношение на машинното гласуване. Нещо повече, втори доклад, пак внесен от господин Емил Войнов, по отношение на представения от „Информационно обслужване“ АД анализ за несъответствията при машинното гласуване при изборите на 14 и 21 ноември. Нали чухте? Отново повтарям, колеги, господин Войнов, който е от квотата на БСП, два пъти с доклад поставя въпроса за Централната избирателна комисия за несъответствие при машинното гласуване в изборите и на 14-и и на 21-ви. Преди това го прави по друг повод – във връзка с предходните избори. В този смисъл всички твърдения за участието на парламентарната група на ГЕРБ и внушение, че по някакъв начин сме влияели на изборния процес, по някакъв начин сме влияели на нивата на активност на българските граждани със заплахи и така нататък са абсолютно нелепи. С това два пъти се е занимавала Централната избирателна комисия и аз се надявам, че когато Правната комисия разгледа и доклада на Централната избирателна комисия, ще вземе всички съображения и както колегите потвърдиха, ние ще сме вносители на промени в Изборния кодекс. Именно поради тези причини сега ще подкрепим това решение, внесено от колегите от ВЪЗРАЖДАНЕ, защото смятаме, че трябва всички факти и обстоятелства, свързани с изборния процес, всички факти и обстоятелства, свързани с несъответствията между машинните и хартиените протоколи, и всичко останало, на което дебатираме вече повече от 2 часа, да бъде изяснено във формата именно на Временна комисия. Това е полезно не само за бъдещи законодателни инициативи, но и за демокрацията изобщо. Благодаря за вниманието.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Добре, разбрахме, че ГЕРБ не признават изборите във Венецуела, но това, което е много по-важно… АЛЕКСАНДЪР Моля Ви, не от място! Чухме Вашето мнение. Загрижен сте за демокрацията във Венецуела, уважавам това. Онова, което тук обаче искам да подчертая в тази реплика, е следното. Централната избирателна комисия няма достатъчно капацитет, специалисти и възможности да организира изборен процес с машини, който да отговаря на високи стандарти. Това го знаем абсолютно всички, но не чувам защо никой не започва дебата за освобождаване на изборната администрация от политическо-квотния принцип – нещо, на което „Демократична България“

точно идеята за освобождаване на изборната администрация от този изборно-квотен принцип. срещу машинното гласуване. И не само! Ние лично пострадахме от Вашите решения за това да не признавате електронния подпис за валиден, за да се регистрираме в изборен район Стара Загора. А след това се обиждате, когато става дума за това, че Вашето ръководство е аналогово. Не хората са аналогови, подходите Ви са аналогови. И да, за Вас хартията е важна и Вие много настойчиво проведохте пропагандна кампания, която наложи ЦИК да направи броене на хартиените отрязъци. Та ние имахме хартиено гласуване, госпожо! Имахме! Ние преброихме всеки хартиен отрязък под мощното настояване на ГЕРБ. Какво повече от това да направим, за да може Вие да не се съмнявате в изборите във Венецуела.

Благодаря, господин Председател. Уважаема госпожо Цонева, първо, с голяма изненада установявам, че не правите разлика между машинно и хартиено гласуване и проверка на резултата чрез броене на разписки. Наистина съм дълбоко изненадана от Вашето непознаване на базови термини в изборния процес. Второ, ЦИК нямала капацитет! Ама нали точно Вие – Вие в мнозинството на 45-ото народно събрание, променихте така Изборния кодекс, за да бъде назначена тази ЦИК? Ама, Вие не помните ли, че това се случи? Бяхте член на парламента! И трето, може би трябва да припомня на „Демократична България“, че писаха писма до ЦИК. Това помните ли го? С това настоявахте да се извърши проверка на машините за гласуване.

„Демократична България“ даже депозира жалба в ЦИК с аргумент, че софтуерът ще бъде променен заради съчетанието на президентски и парламентарни избори. Това според „Демократична България“ изисквало експертите да получат достъп до кода и да се уверят как функционира софтуерът на машините и как ще се изчисляват резултатите. От години Вие настоявате участниците в изборния процес да имат възможност да направят одит на машините, за да може цялата общественост да получи гаранция за честен вот и така нататък. Предлагахте да се правят серия от тестове, за да се установи кой вариант за гласуване с една или друга карта е най-легитимен. Оставам с впечатлението, първо, че Вие забравихте какво се е случило само преди един, два или три месеца. Не сте толкова стара партия – на 100 и повече години, за да боледувате от тежка политическа амнезия, госпожо Цонева. Обръщам се персонално, защото ми направихте реплика. Второ, имаше ли удостоверяване на изборните резултати, така както Вие настоявахте? Не, нали? Защо сега не подкрепите създаването на тази комисия, за да има повече яснота в изборния процес? Защо – не мога да си обясня. Единственото обяснение е, защото сте от управляващото мнозинство на промяната, а не сте вече протестна партия. Благодаря.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Парламентарната група на „Движение за права и свободи“ ще подкрепи създаването на тази временна комисия, както подкрепяме създаването на всички временни комисии, защото изясняването на определени факти и обстоятелства, свързани особено с изборния процес, са положително явление, откъдето и да го погледнете. Първо, най-важната цел е да има доверие в резултатите от изборния процес, изборите са фундаментът на демокрацията, така че не виждаме нищо лошо в това да има Временна комисия, която да изясни всички факти и обстоятелства относно този процес. Искам обаче да напомня на колегите и на тези, които не знаят, че „Движение за права и свободи“ никога не се е противопоставяло на машинния вот, точно обратното. Идеята за машинен вот идва – госпожо Цонева, сега ще имате възможност за лично обяснение и за реплика – не от друга партия, а от ДПС!

на тази идея. Да Ви припомня защо: защото това е изключително важен въпрос; защото доверието в броенето, в работата на секционните избирателни комисии беше стигнала до най-ниското си равнище; защото бяха констатирани грешки в

Затова ние предложихме машинното гласуване и то беше прието. Тук обаче има много нюанси, за които виждаме, че по-голямата част от обществото не ги знае, по-голямата част от пленарната зала също. Затова нека да ги припомня. Ние предлагахме машинно броене на ръчно гласуване, което е съвсем различно. Целият този хаос с машините, целият този достъп на всички хора до изборния процес… Защото изборният процес, освен че трябва да бъде прозрачен, честен, той трябва да бъде достъпен. Това е един от принципите, които трябва да гони изборното законодателство – да е достъпен за всички, видяхме на двата избора, които бяха проведени с машини, че не е достъпен за всички по една или друга причина. Тук цензът няма никакво отношение, защото гражданите с висок ценз и гражданите с нисък образователен или какъвто щете друг имат еднакви изборни права. Конституцията не прави разлика и това е част от фундамента на демокрацията, а една част от гражданите нямаха такава възможност при този начин на гласуване. Но дори при този начин на гласуване нашият председател господин Карадайъ има доста дълъг опит в този процес и повече от десет години е бил в ЦИК, предлагахме много важни неща по отношение на сертифицирането на машините, по отношение на софтуера, по отношение на контрола върху софтуера, одита върху софтуера, даже по отношение на изработването на машините, а не покупката им от някоя компания отнякъде си, със съответния софтуер се борихме в два парламента, за да видим кой го контролира, на кого го дава, кой има капацитет, кой няма капацитет и никой не иска да разбере в целия този процес какво се губи. Доверието в изборния процес се губи при такива спорове! Ето защо ние смятаме, че тази тема не е затворена. При положение че този начин на гласуване не дава

и без оглед на това какви са партийните интереси на един или друг, какви са му вижданията и така нататък, да се опитаме да изработим технология на изборния процес, която да осигурява тези неща, за които говорихме: достъпност за всички, лесно да се гласува, честност, прозрачност, контрол и в крайна сметка доверие върху изборния резултат. Една такава комисия може да бъде предмостие към отваряне на страницата

Виждаме, че от МВР си мислят, че отговарят за изборния процес, но не отговарят те – отговаря ЦИК по закон. И ако трябва да бъдем още по-конкретни, в Изборния кодекс е записано това, за което Вие говорите – за подписа. Там пише, че трябва да се носят на хартия документите. Защо да не може с електронен подпис? Ами ние сме за това.

В рамките на личното обяснение нека да кажа: да, правя доста голяма разлика между хартиеното и машинното гласуване, но не това е важно. Защо подчертавам, че голямата тема, която трябва да се отвори, е за капацитета на ЦИК? Централната избирателна комисия не предостави изходния код въпреки всички настоявания на „Демократична България“ и всички аргументи, които ние посочихме в рамките на трите проведени избора в тази година. Защо не го направи? Именно защото е политически зависима. При вземане на решения в ЦИК, когато става въпрос за ключови решения, се определят на политически принцип и всички ние в тази зала го знаем това. Ние имаме много лош опит с такъв тип гласувания. Гласуването в Стара Загора е по този случай и съдът беше категоричен, че не може, а Изборният кодекс позволява използването на електронен подпис при регистрирането на листи. И пак ще повторя: ЦИК не предостави. Защо не го предостави? Защото формира мнозинствата си според политическите интереси. Съжалявам, че госпожа Атанасова я няма. Докато продължаваме в тази зала да казваме така: Вашият представител в ЦИК – БСП или еди-кой си, то ние никога няма да можем да убедим хората и политическите участници в процеса, че тя всъщност е независим орган, тоест, докато се обръщаме към нейните представители според политическото им представителство. ЦИК трябва да бъде освободена от политическоквотния принцип и да бъде независим професионален орган стегнат брой членове и с професионална и много добре подготвена администрация. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛА МИНЧЕВ: Благодаря, госпожо Цонева. Колеги, две лични обяснения имахме в рамките на настоящата дискусия, като и двете имаха характера на изказване по същество.

полуистина – как в Стара Загора някой ги бил блокирал. Всъщност системата е следната: в Стара Загора един прекрасен юрист от квотата на „Има такъв народ“ председател на Районната избирателна комисия, внесе предложение тези документи, които според експертите по цифрови технологии да бъдат отказани за приемане като регистрация. Това е истината за казуса в Стара Загора! Спрете вече с това кой е виновен и кой не Ви е виновен, уточнете се вътре в коалицията кой какви неща има, да вървим към темата, а темата е, че всъщност

Благодаря, господин Манев. В същия дух ще продължа като отпреди малко – по отношение на процедурата по начина на водене – също да е насочена към председателя, а не по съществото на дискусията. Други изказвания? Няма.

На първо място ще гласуваме предложението на народния представител Петър Петров – в основна т. 4 на втората страница на Проекта

Записваме предложение от народния представител Петър Петров

Преминаваме към гласуване на предложението на народния представител Христо Гаджев, а това е текстът на т. 7 от Проекта

Преминаваме към гласуване на предложението на народния представител Николай Дренчев, а именно за създаване на нова т. 5

Колеги, преминаваме към гласуване на основния текст. Моля да гласуваме основния текст по вносител.

исках да резюмирам защо аз не подкрепих създаването на тази комисия, както и други колеги. Общо взето по две направления. Първо, няма нужда от такава комисия, защото протоколите ги има онлайн и няма нужда от комисия. Може всеки да отиде и да провери какво всъщност е преброено и какво не е. Второ, както спомена колегата, ЦИК ще излезе с доклад, който ние ще можем да разгледаме в съответната комисия. Трето, ако други народни представители се съмняват, винаги като народни представители може да изискате информация по съответния ред. Втора основна точка е, че се хвърля сянка върху машините, а ние смятаме, че машинното гласуване беше успешно, защото, както споменаха и други колеги, броят на невалидните бюлетини е нищожен в сравнение с преди. Никой не е оспорил изборите пред ЦИК официално, няма разлики в записките. Аз самият проверих няколко протокола и всеки, с когото съм говорил, който се притесняваше, че машините са трудни за ползване, ми каза: след като гласувах, всъщност видях, че е много лесно за ползване и за гласуване на машинния вот. Така че това са аргументите ми против. Благодаря Ви. Благодаря, господин Стоилов. Други обяснения? Няма. С това приключихме точка първа от дневния ред. Обявявам почивка до 12,30